slijedeću točku. - Konačni prijedlog Zakona o zaštiti potrošača, drugo čitanje P.Z.E. br. 613; Predlagatelj zakona je Vlada. Drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, gospodarstvo, razvoj i obnovu, Ustav, Poslovnik i politički sustav, lokalnu i područnu samoupravu i Odbor za europske integracije. Državna tajnica. Da, to bi bilo dobro da se provede objedinjena rasprava sa - Prijedlog Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2007. – 2008.; Zajedno sa ovim Konačnim prijedlogom Zakona

Zaštita potrošača osnovna je stečevina civilizacijskog i demokratskog društva i kao takva u funkciji osiguranja kvalitete života svih građana. Sukladno brzim promjenama koje se danas dešavaju na tržištu zakonski okvir zaštite potrošača potrebno je stalno dograđivati u cilju postizanja visoke i bolje razine zaštite potrošača. da se na tržištu svakodnevno pojavljuju noviji, moderniji oblici poslovanja koji se moraju pravno urediti, a sve u cilju da se potrošači na tržištu osjećaju sigurno i zaštićeno, odnosno da im je osigurana zaštita njihovih osnovnih prava pri kupnji proizvoda i usluga i drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu, te da je ta zaštita u skladu sa novonastalim uvjetima na tržištu. Pri izradi ovog zakona vodilo se računa o obvezi koju je Republika Hrvatska preuzela tijekom postupka pregovora za pridruživanje Europskoj uniji o usklađenju zakonodavstva na ovom području. Tu se prvenstveno radi o tri direktive koje do sada nisu bile implementirane u nacionalno zakonodavstvo, a što je ovim zakonom uređeno a radi se o slijedećim direktivama. Odredba direktive koja se odnose na prodaju potrošačima financijskih usluga na daljinu, odredbama direktive o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača, te odredbama direktive u vezi s nepoštenim poslovnim djelovanjima trgovaca prema potrošačima. Slijedeći bitan razlog donošenja novog Zakona o zaštiti potrošača je daljnje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa 7 direktiva. Te su direktive već dio postojećeg hrvatskog zakonodavstva, ali su u tom dijelu utvrđene određene pravne praznine koje je bilo nužno urediti a kao što je to slučaj kod direktiva o potrošačkim kreditima, Hrvatski sabor je prijedlogom novog Zakona o zaštiti potrošača u prvom čitanju razmatrao na svojoj 24. sjednici održanoj 26. siječnja 2007. godine i u odnosu na tekst prijedloga zakona koji je bio na prvom čitanju u ovom tekstu izvršene su određene izmjene kao posljedica uvažavanja primjedbi iznesenih tijekom rasprava na saborskim odborima. Predlagatelj je stoga u tekstu Konačnog prijedloga zakona izvršio poboljšanje u dijelu koji se odnosi na nomotehničko uređenje zakonskih izričaja, a u cilju boljeg razumijevanja i provođenja odredbi ovog zakona. Nadalje u odnosu na važeći Zakon o zaštiti potrošača pravno su bolje uređene pojedine odredbe zakona u cilju bolje i lakše primjene zakona te tako primjerice važeći zakon predviđa da se cijena mora istaknuti na svakom proizvodu, odnosno ambalaži i na prodajnom mjestu proizvoda što u praksi, odnosno samoj provedbi zakona izaziva određene poteškoće. Te su poteškoće vezano prvenstveno za isticanje cijena na određenim vrstama proizvoda kao što su npr. zamrznuti proizvodi, zatim pekarske proizvode te ostali sitni proizvodi. Novim zakonom propisana je obveza trgovcu da cijenu istakne jasno, vidljivo i čitljivo i to na proizvodu, odnosno ambalaži ili na prodajnom mjestu. Ovakvo rješenje obvezuje trgovca da istakne cijenu na način da ne oštećuje proizvod, ali s obzirom na prirodu proizvoda to može biti ili na proizvodu, ili na ambalaži ili prodajnom mjestu. Nadalje što se tiče deklaracija odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača su nakon donošenja Zakona o hrani i nekih drugih posebnih propisa ostala neusklađena sa istima i to na način da su odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača prenormirane u odnosu na kasnije donesene posebne propise. Posebno želim naglasiti da se novim Zakonom o zaštiti potrošača uvodi i novi termin za deklaraciju koja se u novom zakonu naziva obavijest o proizvodu. Na taj način se usklađujemo sa nazivljem koje koristi zakonodavstvo Europske unije. Odredbama novog zakona propisani su ujedno i osnovni podaci koje mora sadržavati obavijest o proizvodu uz osnovne podatke, a ovisno o kakvim se vrstama proizvoda radi, na obavijesti o proizvodu moraju biti navedeni i podaci utvrđeni posebnim propisima. Donošenjem ovog zakona potrošači će biti bolje zaštićeni i kod korištenja javnih usluga, odnosno ovim zakonom propisano je da se potrošaču koji je u sudskom postupku osporava račun davatelja javnih usluga ne može obustaviti davanje usluge do okončanja sudskog postupka ako sve sljedeće nesporne račune uredno podmiruje. Osim toga novost je da potraživanja za javne usluge kao i za sve troškove kućanstva koji se plaćaju u stalnim mjesečnim ili kvartalnim iznosima zastarijevaju za jednu godinu. Ovim se zakonom obvezuju trgovci da su potrošačima dužni omogućiti podnošenje pisanih prigovora bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte na način da na zaprimljene zaprimljene prigovore trgovci moraju potrošaču odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od datuma zaprimljenog prigovora. U cilju što učinkovitije zaštite potrošača pojačana je uloga i nadležnost državnog inspektorata i nadležnih inspektora ministarstava u nadzoru provedbe ovih odredbi te su povećane kazne u slučaju prekršaja. Novi Zakon o zaštiti potrošača predviđa da potrošačke sporove rješavaju sudovi časti i centri za mirenje Hrvatske obrtničke i Hrvatske gospodarske komore te Centar za mirenje Hrvatske udruge poslodavaca. Sporovi bi se rješavali po proceduri koji navedeni sudovi provode i sada, ali uz obvezu da u posebnim vijećima budu ravnopravno zastupljeni osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnici trgovaca i potrošača. Troškovi ovih sporova financirat će se iz državnog proračuna. Na taj način poticat će se alternativno rješavanje sporova između trgovaca i potrošača, a u cilju rasterećenja redovnih sudova te učinkovitije zaštite potrošača. Isto tako novina je da Vlada Republike Hrvatske osniva i imenuje nacionalno vijeće za zaštitu potrošača kao jedno od važnih nositelja zaštite potrošača koje ovim zakonom ima veću snagu. Vijeće svake godine podnosi izvješće o svom radu Vladi sa ciljem da se na još bolji način sagleda kako zaštitu potrošača podići na još višu razinu. Iako je sustav zaštite potrošača relativno kratko prisutan u Republici Hrvatskoj u usporedbi sa zemljama članicama Europske unije na ovom području u protekle tri godine učinjeno je puno. Provedene aktivnosti sagledavaju se kroz donošenje nacionalnog programa zaštite potrošača za 2005. i 2006. godinu, sada ćemo imati i donošenje novog nacionalnog programa za 2007. i 2008., osnovana su četiri savjetovališta za zaštitu potrošača u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Puli te je značajno ojačana suradnja sa udrugama za zaštitu potrošača i kontinuirano se provode edukativni projekti za zaštitu potrošača. Iz državnog proračuna izdvojena su financijska sredstva kako bi se sve te aktivnosti mogle nesmetano provoditi sa ciljem osiguravanja visoke zaštite potrošača. Tako je u 2006. iz proračuna za te namjene izdvojeno 3 milijuna 969 tisuća kuna, dok je u 2007. izdvojeno 3 milijuna 363 tisuće kuna, a za 2008. predviđeno je 5 milijuna Za kraj bih željela reći da čvrsto vjerujemo da će Republika Hrvatska kroz dosadašnje kao i sve buduće planirane aktivnosti uspostaviti visoku razinu i sustav zaštite potrošača koja će se približiti visokim standardima zaštite potrošača kakvu imaju potrošači u zemljama Europske unije i predlažemo da Hrvatski sabor usvoji usvoji ovaj zakon. Nešto ću još samo reći vezano za Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2007./2008. budući da je objedinjena tema. Nacionalnim programom razrađuju se konkretne politike zaštite potrošača u određenim područjima za razdoblje od dvije godine kako bi se definirane aktivnosti mogle ostvariti u državnom proračunu na poziciji Ministarstva gospodarstva predviđeno je za provedbu ovog nacionalnog programa za 2007. 3 850 tisuća i 900 kuna. Nacionalnim programom za zaštitu potrošača za razdoblje 2007./2008. iskazana je potreba za daljnjim jačanjem razine zaštite potrošača na sljedećim prioritetnim područjima, javne usluge, zdravstvene usluge, sigurnost hrane i kakvoća hrane, sigurnost proizvoda, obrazovanje, obavješćivanje, trgovina, financijske usluge, osiguravateljske usluge i bankarstvo, zaštita okoliša, turizam i ugostiteljstvo te na području korištenja nekretnina. Posebno naglašavam da će se u narednom razdoblju velik dio aktivnosti odnositi na povećanje razine znanja potrošača i informiranost o njihovim pravima, te na poticanje razvoja i rada udruga za zaštitu potrošača. Jedan od osnovnih ciljeva ovog nacionalnog programa je daljnja institucionalno i administrativno jačanje savjetovališta te njihovo radno i tehnološko povezivanje. U ovom nacionalnom programu naglasak je stavljen na edukaciju cjelokupne javnosti o pravima, obvezama i zaštiti potrošača s ciljem razvijanja potrošačkog morala. Edukacija će se provoditi na nekoliko razina u školama, među prosvjetnim radnicima, organiziranjem seminara te kroz medije. U cilju bolje zaštite potrošača potrebno je dalje jačati inspekcijske službe koje provode nadzor nad tržištem, a posebno u tvrtkama koje obavljaju i javne usluge. Pri državnom inspektoratu planira se ustrojiti kontaktna točka za razmjenu informacija o opasnim proizvodima … te osnivanja laboratorija gdje bi se ispitivala sigurnost i kakvoća određenih proizvoda. Također u 2007. započet će se implementacija projekta CARDS 2004., daljnje jačanje kapaciteta u području zaštite potrošača. Nadalje, obavješćivanje potrošača jedne od temeljnih prava zaštite potrošača provoditi će se na različite načine kao što su izdavanje informativnog materijala za potrošače, stručnih časopisa, informacijama danima na Internet portalima. Radi učinkovite informiranosti svih sudionika u sustavu zaštite potrošača u narednom razdoblju doći će do potpune uspostave centralnog informacijskog sustava koji će omogućiti brži protok informacija o učestalim kršenjima prava potrošača potrošača i pravovremeno poduzimanje mjera nadležnih tijela za nadzor nad tržištem radi njihova otklanjanja. Što se tiče područja javnih usluga nadležna ministarstva i institucije će provesti niz aktivnosti u cilju stvaranja odgovarajućih uvjeta za tržišno natjecanje na području tih usluga. Uskladit će se nacionalno zakonodavstvo s propisima Europske unije u djelatnostima javnih usluga, prijevozu putnika, telekomunikacijama i poštanskom prometu te u dijelu koji se odnosi na pristup, način korištenja, isporuke, kvalitetu, obračun i naplate javnih usluga. Isto tako unaprijed će se metode pravne zaštite korisnika javnih usluga u slučajevima njihovih opravdanih reklamacija koje se odnose na način korištenja, kvalitetu i način obračuna i naplatu usluga. Na području sigurnosti hrane i kakvoća hrane izradit će se hrvatska strategija u području sigurnosti hrane, a u cilju isto tako pravovremenog i točnog obavješćivanja potrošača na području zdravstvene ispravnosti i kontrole kvalitete hrane. Ujedno bi željela reći da će u naredne dvije godine naglasak biti na daljem razvoju sustava izvan sudskog rješavanja sporova što sam već spomenula kada sam govorila o prijašnjem zakonu. Uspjeh provedbe ovog Nacionalnog programa u prvom redu ovisit će o spremnosti svih ključnih nositelja zaštite potrošača na izvršavanju izvršavanju utvrđenih zadaća i poštivanju navedenih rokova. Na kraju željela bih naglasiti da je osnovni cilj koji želimo postići moderno i razvijeno socijalno gospodarstvo u kojem se potrošači osjećaju zaštićeno, sigurno i zadovoljno, stoga predlažemo da se prihvati Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2007.-2008. kao dokument koji će omogućiti ostvarivanje tog cilja. Hvala. Hvala. Odbori. Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Poslovnik, Ustav, lokalnu, područnu, europske integracije. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite.

kolegice i kolege. Smirite živce, tek sam počeo govoriti kolege u HDZ-u. Ako ste primijetili poštovane kolegice i kolege, ministra Vukelića već nekoliko mjeseci nema u Saboru kada su zakoni iz njegovog resora. To se nekako poklapa sa "Brodosplitom" pa. Očekivao sam bar danas kada je ovaj Prijedlog zakona u pitanju koji je dobio najbolje ocjene u obrazlaganju i raspravi koja je dosad bila prisutna i moram reći da je za mene i za nas u klubu Hrvatske narodne stranke ovaj Prijedlog zakona jedno veliko razočarenje. Smatramo da on ne donaša ali baš nikakve pomake u korist potrošača i da su najgora rješenja koja su bila i u dosadašnjem zakonu ostala, a da jedinu pohvalu zaslužuju predlagatelji u tome što se nisu odlučili na izmjene i dopune, nego na novi tekst zakona radi lakše čitljivosti, lakšeg snalaženja ne samo nas u raspravi, nego i nakon usvajanja zakona kad se objavi u "Narodnim novinama" i mislim da bi to bila dobra praksa i drugih Vladinih resora da nakon dvije izmjene i dopune treći put se ne ide na izmjene i dopune, nego novi tekst zakona. Zašto smatram da se radi o lošem zakonu koji potrošačima u Hrvatskoj neće donijeti ništa novoga, ništa korisnoga, ni pametnoga? Primjer prvi, obaveza trgovca u članku 5. najprije je propisano da trgovac mora zamijeniti proizvod zbog nedostataka. Istim člankom pak je propisano da je trgovac u jamstvenom roku dužan neispravni proizvod popraviti. Koja je razlika između proizvoda koji ima nedostatak i koji je neispravan? Što je to proizvod s nedostatkom, a što je to neispravni proizvod? Da li je veš mašina bez kondenzatora proizvod s nedostatkom ili neispravni proizvod? U obrazloženju pojmova u početku zakona nije razjašnjeno kakav je to proizvod koji ima nedostatak, a kakav je to koji je neispravan. I normalno da u Hrvatskoj i dan danas i poslije ovog Zakona, zato što predlagatelji ne žele slušati što im se govori već dvije godine. Svaki kvar, svaki nedostatak, svaku grešku koju bilo koji proizvod ima tumače sukladno točci 6. članka 5., a ne točci 2. članka 5. zakona i ne žele zamijeniti proizvod, nego kupca šalju serviseru na popravak, a suština prava kupca da dobije novi proizvod bez nedostatka je jedno od najvažnijih prava potrošača. I tako dugo dok u prijedlogu zakona i u samom zakonu neće biti definirano što znači proizvod s nedostatkom, a što neispravni proizvod trgovci će zloupotrebljavati ovakvu odredbu zakona. Nadalje, zakon predviđa obavezu trgovca da za svaku uslugu čija je veća vrijednost od 500 kuna izdaje predračun. Veća od 500 kuna i predračun. Da li je moguće ovu odredbu kontrolirati i sankcionirati? Ili je iznos od 500 kuna prenizak ili se odnosi na posebnu vrst usluga? Svaki trgovac je dužan kupcu omogućiti podnošenje pisanih prigovora, piše u članku 8. i trgovac je dužan čuvati evidenciju prigovora. U trgovini i turizmu postoji knjiga žalbe. U zdravstvu postoji knjiga žalbe koja mora biti numerirana i čuvana da se spriječi mogućnost manipulacije. Da li trgovac mora imati knjigu žalbe ili žalbe prima na običnom listu papira bez numeracije i kako će onaj tko nadzire primjenu ovog Zakona znati da li je trgovac sačuvao i čuva sve žalbe ili prigovore kupaca koje je dobio. Da li je predlagatelj mislio dakle na knjigu žalbe ili je ovakva formulacija namjerno ostavljena pod pritiskom lobija trgovaca hrvatskih, odnosno stranih trgovaca u Hrvatskoj da upotrebom ovakvih nejasnih termina omogućava izbjegavanje zakonom propisanih obaveza. Nadalje, četvrti primjer. Zakon predviđa obavezu trgovca da ima jasno vidljivu i čitljivu istaknutu cijenu. Ponavljam jasno vidljivu i čitljivu cijenu, ali u zakonu ne piše gdje. Da li cijena proizvoda mora biti na proizvodu, na polici, ispod police, sa barkodom, bez barkoda, zavezana, zalijepljena? Želite li ili moram vas podsjećati koliko puta u dućanima se dešava da su cijene stavljene na police malo ukoso od proizvoda. A posebice ako je na polici gužva, pa niste sigurni da li cijena koja je stavljena ispod ili iznad nekog proizvoda se odnosi na tu ili na ovaj susjedni proizvod. Zašto dakle Vlada Republike Hrvatske je pri podlegla pritisku trgovačkog lobija trgovačkog lobija da ih se ne obaveže da cijena mora bit na proizvodu? A posebice zato što smo svjedočili zajedno često da cijena na polici i cijena na blagajni koju prepoznaje bar kod nije ista. Naprosto nije ista. Ova odredba članka 9. je popuštanje Vlade Republike Hrvatske pred trgovačkim lobijem, koji na taj način smanjuje radna mjesta, broj zaposlenih i sebi smanjuje troškove kako u dućanima ne bi trebali lijepiti cijenu na svaki proizvod. Smanjuje cijenu proizvoda u fatamorgani, a ne u Hrvatskoj kolega dragi. Smanjuje cijenu onih koji ostvaruju ekstra profit ali ne u korist potrošača, poštovani kolega. I cijena proizvoda, Europa je cijena na proizvodu a ne na policama. Trgovac mora cijenu istaknuti tako da ne oštećuje proizvod, piše u prijedlogu zakona točka 9. članka 9. Ali ne piše da trgovac cijenu ne smije prilijepiti na deklaraciju. I sakriti rok upotrebe na primjer, ni zemlju porijekla. Ne piše da se deklaracija ne smije oštetiti cijenom. To smo upozoravali i zadnji put. Dobronamjerno sugerirajući upravo iz iskustva recimo u Sloveniji, Austriji i Njemačkoj. Članak 11. predviđa da je kupac platio ugovorenu uslugu danom kada trgovac primi novac. Nekada je kupac poslao novac. Zašto? Dakle, zbog čega idemo na odredbu da trenutak plaćanja nije kad je kupac uplatio recimo u ZAP-u ili u banci nego kad je taj novac sjeo na račun prodavača, trgovca. Petak u 13 sati i uplata u 14 sati, zbog toga će se knjižiti na ponedjeljak a ne na petak. To svi valjda znate. Članak 13. propisuje obavezu trgovca da kupcu učini dostupnim jamstvo, tehničku uputu, uputu za sklapanje, uputu za uporabu, popis ovlaštenih servisera, upozorenje o mogućoj opasnosti pri upotrebi jasno vidljivim, čitljivim na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. Ali samo pod uvjetom da je proizvođač to dao. da li je ova daljnja rasprava bespredmetna kad predstavnici Vlade ne slušaju primjedbe nego vode bilateralne razgovore sa kolegama zastupnicima i ne vidim da li je potreba zaista da na ovakav način radimo? Dakle, zašto idemo sa odredbom da je trgovac dužan kupcu dati uputstvo za upotrebu ili garancijski list ili opasnost moguće eksplozije samo ako je prodavač to osigurao? Zašto se dozvoljava dakle stavljanje u promet proizvoda čiji proizvođač nije osigurao uputu za upotrebu ili opasnost od moguće od nesreće, eksplozije, trovanja, bilo čega? Ne postoji obaveza trgovca ako proizvođač, tako piše u članku 13. točci 1. to nije osigurao. Članak 16. zabranjuje ostavljanje oglasnih poruka i materijala u ili na poštanskim sandučićima te na ili ispred kućnih vrata potrošača ako je takva zabrana na njima jasno napisana. Dakle, hrvatski potrošači moraju naručiti u privatnim štamparijama naljepnice da zabranjuju maltretiranje i teror reklamnim letcima. Kaže u ili ispred, na ili ispred kućnih vrata. A što je s ulazima u dvorišta? Koliko tona papira i smeća po stubištima, cestama i našim ulicama, gradskim četvrtima imamo zbog toga što opet i novim zakonom dozvoljavate teror trgovačkih lanaca koji neadresirane reklamne poruke jednostavno stavljaju u rešetke između ograde, na stupove na ogradi, na prvu stepenicu jer ne krši zakon jer nije stavio na vrata niti ispred vrata, nego na prvu stepenicu. Ili jednostavno prolazivši kroz ulicu baci vam u dvorište. Zašto konačno Vlada ne prihvati odredbu da je odlaganje reklamnog materijala moguće samo ako postoji izričita dozvola? Pa ako neki trgovački lanac ili trgovac želi da ima takvu komunikaciju sa potrošačima, on će štampat svoje naljepnice dozvoljeno za odlaganje reklamnog materijala kojega će si svaki od nas zalijepiti na sandučić ili na ulazna vrata i bit će dozvoljeno odlaganje. I uporno ponavljate da mi moramo kupovati naljepnice i njima dozvoljavati da nam daju svoje reklame. Čiji je ovo, koji je ovo lobij opet utjecao na to da odredba u zakonu ostaje ista? A pitajte građane što o tome misle? I nakon ovog terora gdje je u svakim novinama imate pola kile oglasnog materijala i još vas doma dočeka pola kile terorizma papirnatog reklamnog materijala i uporno predlažete da se i takva odredba dalje …/Govornik Što je to, koji je to interes Vlade i naš u Saboru da ne idemo sa odredbom da potrošač ima pravo dozvoliti a ne da mora zabrinjavati. Zabranjivati da mu svaki dan u kuću, u poštanski sandučić, na stepenicu, u zataknuta vrata, prozore ili bilo gdje drugdje se stavljaju oglasne poruke. Članak 18. točka 2. svi podaci iz obavijesti o proizvodu moraju biti istiniti, jasni, vidljivi, čitljivi, napisani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Takva odredba postoji i u postojećem zakonu. I znate kakve posljedice prouzročuje. Ovo vam je prvi primjer kako se ova odredba zakona u Hrvatskoj poštuje. Ovo su dva proizvoda kupljeni danas u Zagrebu, ja ću gospođi državnoj tajnici dati i račun da ne misli da je ovo švercano jer je uvozni artikl.

Bosansko-srpsko-hrvatski, to je onaj koji se već koristi u Bruxelessu u Europskoj uniji. BSC, to je skraćenica jezika. Svakome od vas tko mi pročita deklaraciju ovoga proizvoda kupljeno na Markovom trgu danas častim po vlastitom izboru. Ovo vam je drugi primjer. Ovdje je isto deklaracija na hrvatskom jeziku. Ljubičasta ambalaža, font 4. Jučer sam čuo da su hrvatski potrošači sami krivi ako su kupili pastu za zube koja je falsificirana u Kini jer ne čitamo deklaracije proizvoda lijeni smo, žuri smo, neodgovorni potrošači i tko nam je kriv ako je možda i kineski falsifikat na hrvatskom tržištu jer ni Vijeće za zaštitu potrošača, nijedna udruga za zaštitu potrošača nije jučer u Hrvatskoj reagirala. Molim vas, tko ovo može čitati? Za koga je ovo namijenjeno? Tko ovdje koga ismijava? Ova odredba ostaje i dalje na snazi po ovom novom zakonu. Ima država u Europi koje su dale propis da deklaracija ne može biti manje od 12 fonta. O tome smo govorili prilikom prošle rasprave o izmjenama i našem prijedlogu zakona. Predlagatelji uporno dolaze sa istim starijim rješenjima. Pogodite tko stoji iza tog pritiska? Čiji je interes da ovakvi proizvodi su na hrvatskim policama?

da pokušam ja prvo pročitati radi oklade one.

Dozvolite mi samo da spriječim ovaj pokušaj korupcije tamo. Gospodine predsjedniče, dozvolite mi samo da prekinem ovaj pokušaj korupcije HNS-a tamo i da ispravim ovaj navod. Naime, kolega tvrdi da se može cijena prilijepiti i preko deklaracije što nije točno jer piše: "Propisano je da obavijest o proizvodu mora biti lako uočljiva, čitljiva, neizbrisiva i ne smije biti prekrivena drugim tekstom ili slikovnim materijalom.". Prema tome, deklaracija mora ostati čista i nikakva cijena ne može ići preko. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović,

Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo državna tajnice, gospođo pomoćnice ministra, kolegice i kolege, kolega Lesar. Moram posebno naglasiti. Naime, kad malo hodamo Naime, kad malo hodamo po ovoj "Lijepoj našoj" i pogledamo kako izgledaju robne kuće onda vidimo da su one velebne, da su ogromne i da naši dragi Europljani turisti se isto tako isčuđavaju jer u mnogim zemljama razvijene Europe tako velikih robnih kuća nema. Prema tome, primjećujemo zapravo da se ipak Europa i ne samo Europa da su se okrenuli prema našem potrošaču, a tog potrošača normalno moramo zaštititi jer jasno da svatko nastoji zbog profita prodati što skuplje, što više a da potrošač to što više plati. Naime, potrošače ćemo najbolje zaštititi jasno stvaranjem ravnoteže između interesa gospodarskih subjekata i potrošača na tržištu jer upravo ovo što smo maloprije, evo i kolega je govorio, treba zaštititi potrošače ali jasno moramo razmišljati o proizvođačima i zapravo jedan balans ovdje bi bio najsretnije rješenje. moram se ipak malo vratiti na ovo izlaganje od ranije. Kaže proizvod se ne može zamijeniti nego se mora odmah servisirati. Nekako zadnjih godina iz iskustva mogu reći da kad kupujemo neki proizvod da čak u trgovini kažu da ne treba odmah potvrditi nego da isprobamo proizvod pa ako proizvod nije dobar da ga vratimo ili da nakon nekog vremena dođemo potvrditi garanciju. Dakle, mislim da se taj odnos ipak bitno mijenja i da je to u svakom slučaju dobro. Nisam primijetio isto tako moram reći još malo pod utjecajem onog ranije da je cijena na polici i cijena na blagajni ista ali sam zato kao što je u prijedlogu zakona da svaki kupac može na nekoliko mjesta pogotovo u velikim ili na jednom mjestu u malom dućanu očitati kolika je cijena proizvoda. Pamtim još dosta davne godine u Njemačkoj kad smo gledali, onda vam kaže ne znam od 10 maraka, 15 maraka i slično a kad nešto izaberete to onda nije ni 10 ni 15 nego je to znatno više. Ali svagdje je nekakav uređaj bio gdje ste mogli očitati i to je dobro, i to je izuzetno potrebno i stvarno treba na tome inzistirati. usklađivanje ovo bilo je i sa evo tri direktive koje do sada nisu bile implementirane u nacionalno zakonodavstvo. što je ovdje bitno od te tri direktive osim financijskih usluga na daljinu riječ je o direktivama u sudskim nalozima a ono najbitnije o nepoštenim poslovnim djelovanjima trgovaca prema potrošačima. Jasno da je nekako ljudima ostalo u uhu trgovci su nepošteni, trgovci nas žele prevariti itd. Dobro je da zakonom to odredimo ali nemojmo generalizirati. Ima stvarno jako puno ljudi koji rade vrlo pošteno i vrlo transparentno i ne žele prikriti proizvod. Ali evo, slažem se s kolegom ima i čitav niz proizvoda koje na razno razne načine žele prodati a da se gotovo Tu treba također inzistirati inspektorat. Zatim, evo zakon predviđa cijena mora biti istogledna svakom proizvodu odnosno važeći Zakon o ambalaži i jasno dolaze u pitanje proizvodi koje gotovo je nemoguće stavljati, zamrznuti proizvodi, pekarski proizvodi, mali sitni nekakvi bombončeki gdje je jako teško ostaviti deklaraciju i cijenu i tu recimo možemo dozvoliti da cijena stvarno bude istaknuta na polici. Ali ono što je propisano da cijena bude istaknuta jasno, vidljivo i čitljivo, dakle na proizvodu odnosno ambalaži ili na prodajnom mjestu. Ne bih sad jer ima dosta toga o proizvodima, o hrani i slično. Evo, novi naziv je što podržavam da umjesto deklaracije piše obavijest o proizvodu. Rekao sam kako ona mora biti malo prije. Ovdje je novost jedna dosta bitna što će ići što se tiče lokalne samouprave, a to je da potraživanje za javne usluge kao i za sve troškove kućanstava koji se plaćaju stalnim, mjesečnim ili kvartalnim iznosima zastarijeva za jednu godinu. Dakle, tu će trebati stvarno biti dosta ažuran jer inače će zastarijevanje pojesti puno novaca. Dalje, do sada je potrošač ostvarivanjem svojih prava mogao tražiti jedino sudskim putem što je za potrošača predstavljalo dugotrajan postupak ostvarivanja svojih prava, dok za sada moći će se velim i na drugi način što je sigurno dobro i što će kupcima smanjiti troškove. Što se tiče pisanih prigovora ovdje će kupac, možda je trebalo tu malo više detaljnije obraditi, kupac će stvarno morati imati dokumentirano da je poslao nekakav prigovor ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte i Jer ukoliko mu trgovac ne odgovori onda će vjerojatno biti potrebno dokazivati u kojem roku je to poslao. Jako je bitno zapravo da kod educiranja budućih kupaca, pa i sadašnjih kupaca jer djeca su stvarno kupci da se ubaci sve ono u školske programe osnovnog i srednjeg školovanja, osnovna znanja o obvezama, pravima, zaštiti potrošača koja će omogućiti mladima da razumiju potrošačka prava. Dobro je što su povećane kazne, povećana nadležnost Državnog inspektorata. Dakle, ovdje je istaknuto isto predviđa se da potrošačke sporove rješavaju sudovi časti i Centri za mirenje Hrvatske obrtničke i Hrvatske gospodarske komore, te Centar za mirenje Hrvatske udruge poslodavaca. Mislim da je to već do sad krenulo nekih dvadesetak posto možda je sporova na taj način riješeno i dobro je da baš ne ide sve na sud, jer znamo da su sudovi itekako pretrpani. Treba istaći da su osnovana i četiri savjetovališta zaštite potrošača u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Puli. Vjerojatno će se osnivati još i neki novi centri, a da veliku pomoć ipak u svemu ovome donose i Udruge potrošača koje evo neke su već dosta glasne i to je stvarno u svemu tome jako dobro. Malo možda da evo preskočim čitav niz stvari jer vrijeme nekako ide, pogledamo malo opet prema jedinicama lokalne samouprave. Što oni imaju sa potrošačima? Imaju puno toga. Dakle, opskrbljuju pitkom vodom, odvodnjom, pročišćavanje otpadnih voda, prijevozom putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje …/Govornik se na malo, održavanje groblja, krematorija i prijevoza pokojnika, obavljanje dimnjačarskih usluga i javna rasvjeta. Dakle, čitav niz način i preduvjeta da dođe do sporova. Ali treba reći da jedinice lokalne samouprave moraju osigurati kvalitetnu opskrbu, kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti. Da se još samo malo vratim na udruge za zaštitu potrošača. Dakle, Udruge za zaštitu potrošača stvarno rade također svoje godišnje planove, dalje dobivaju određena sredstva, određene financije i ukazuju evo tokom cijele godine na nepravilnosti što mislim da je dobro i što je velika pomoć ministarstvu. Evo, puno tog sam preskočio, ali mislim da je to ipak u korist rasprave. Hvala. (HDZ)** Državna tajnica nema nakanu. Zaključujem raspravu. A ovo što kaže zastupnik Lesar ja sam malo prije gledao ove neke kekse u nekoj kutiji. To treba teleskop da se vidi deklaracija i mikroskop i teleskop kombinirano sinergički. Ali to spada valjda u inspekciju da oni to ne puste to.